няма. Подлагам на гласуване предложението § 53 да стане § 73. Моля народни представители да гласуват.

„§ 74. Създава се чл. 94а: „Чл. 94а.(1) Министърът на околната среда и водите, министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорът на Агенция „Митници” или оправомощени от тях длъжностни лица контролират трансграничния превоз на отпадъци по този закон и по Регламент 1013/2006 съобразно своите правомощия. (2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез: 1. директора на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е мястото на произход на отпадъка, или оправомощени от него лица – за случаите по чл. 50, параграф 3, буква „а” от Регламент 1013/2006; 2. директора на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е местоназначението на превоза, или оправомощени от него лица – за случаите по чл. 50, параграф 3, буква

4. длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, Изпълнителна агенция „Морска администрация” и органите на Главна дирекция „Гранична полиция” и Главна дирекция „Охранителна полиция” – за случаите по чл. 50, точка 3, Органите и лицата по ал. 2, точки 3 и 4 могат в случай на съмнение за съответствието на отпадъка с придружаващите го документи или относно вида на отпадъка, да поискат съдействие от съответната регионална инспекция по околната среда и води, на чиято територия се извършва проверката. В тези случаи директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и води или оправомощено от него длъжностно лице оказва незабавно съдействие. (4) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и води може в случаите по ал. 2, точки 1 или 2 да поиска съдействие от органите на МВР. В този случай органите на МВР оказват незабавно съдействие”.” Желание за изказвания по § 54? Няма. Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване § 54, който става § 74, със съответно зачетената редакция. Моля, гласувайте.

„§ 75. Член 95 се изменя така: „Чл. 95. (1) Директорът на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве или оправомощено от него длъжностно лице упражнява контрол на дейностите по третиране на опасни отпадъци в лечебните и здравните заведения. (2) При извършване на проверките органите по ал. 1 съставят констативен протокол. (3) При констатирани нарушения контролните органи дават задължително предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията.” Няма. Подлагам на гласуване § 55, който съответно става § 75. Моля, народните представители да гласуват.

„§ 78. Създават се чл. 98а-98г: „Чл. 98а. Митническите органи осъществяват митнически надзор и контрол по трансграничния превоз на отпадъци

Закона за Министерството на вътрешните работи и подзаконовите актове по неговото прилагане и могат да предприемат съответните действия по чл. 102а. Органите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и Изпълнителна агенция „Морска администрация” осъществяват контрол по трансграничния превоз на отпадъци съгласно този закон, съответните международни правни актове, ратифицирани от Република България със закон, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, Закона за железопътния транспорт, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане и могат да предприемат съответните действия по чл. 102а.

Няма. Подлагам на гласуване § 58, който става § 78. Моля, гласувайте.

В чл. 99 се правят следните изменения: 1. В т. 1 думата „упълномощено” се заменя с „оправомощено”. 2. Точка 2 се изменя така: „2. председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощено от него длъжностно лице във връзка с контрола върху продуктите, които попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите;”. 3. В т. 3 думата „упълномощено” се заменя с „оправомощено”.” Няма. Подлагам на гласуване § 59, който съответно става § 79. Моля, гласувайте.

Няма. Подлагам на гласуване § 60, който става § 80. Моля, народните представители да гласуват.

„§ 81. Създават се чл. 102а и 102б: „Чл. 102а. (1) За предотвратяване на административни нарушения на закона и на Регламент 1013/2006, както и за предотвратяване и преодоляване на последствията от тях, съответните контролни органи по чл. 94а, ал. 2, съобразно своята компетентност прилагат следните принудителни административни мерки: 1. временно спиране от движение на превоза; 2. преместване до подходящо място за сметка на превозвача на пътното превозно средство заедно с отпадъка; 3. връщане на отпадъците в държавата по изпращането; 4. екологосъобразното третиране на отпадъците. (2) Принудителните административни мерки по ал. 1, т. 1 и 2, се осъществяват чрез спиране от движение на превоза, а в случаите на автомобилни превози – и чрез отнемане на документа, установяващ регистрацията на превозното средство до представяне на становище от министъра на околната среда и водите до представяне на становище от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него лице относно отпадъка и превоза. (3) Становището по ал. 2 съдържа указания за: 1. заплащането на парична гаранция, съответната глоба или имуществена санкция или, прекратяване на административнонаказателното производство; 2. по-нататъшните мерки относно превоза на отпадъци, които следва да се предприемат. (4) Принудителните административни мерки по ал. 1, т. 1 и 2, се прилагат се мотивирана заповед на съответния компетентен орган по чл. 94а, ал. 1,

по факс или с помощта на друго техническо средство. (5) Принудителните административни мерки по ал. 1, т. 3 и 4, се прилагат с мотивирана заповед на министъра на околната среда и водите. Копие от заповедта се изпраща незабавно до съответния орган или лице по чл. 94а, ал. 2, извършил проверката, по факс или с помощта на друго техническо средство. (6) Размерът на паричната гаранция се определя със заповедта по ал. 4 и не може да бъде по-малък от минималния размер на глобата или имуществената санкция, предвидена за съответното нарушение, и не може да бъде по-голям от максималния размер на глобата или имуществената санкция, предвидена за това нарушение. (7) Гаранцията се освобождава при прекратяване на административнонаказателното производство или се прихваща с влизане в сила на наказателното постановление. (8) Неизползваната част от гаранцията се връща на вносителя незабавно след приключване на процедурите по ал. 7. (9) Размерът на гаранцията, необходим за заплащане на глобата, съответно на имуществената санкция, се внася по банкова сметка на Министерството на околната среда и водите.

по смисъла на чл. 102, ал. 1, представлява престъпление по чл. 353б от Наказателния кодекс на Република България, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице незабавно уведомява компетентните органи на прокуратурата

„Чл. 104б (1) За нарушенията по чл. 19а, ал. 1, кметовете на общини и/или длъжностните лица се наказват с глоба от 5000 до 10 000 лв. лв. (2) Кмет на община, който не изпълни в срок задължението си за свикване на първо общо събрание на регионалното сдружение по чл. 19б, ал. 1, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. лв. (3) Председател на регионално сдружение по чл. 19б, ал. 1, който не изпълни задължението си за свикване на общо събрание, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. Чл. 104в. За неизпълнение на предписание по чл. 93, ал. 4, и чл. 95, ал. 3, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.”

в теста преди т. 1 числото „3500” се заменя със „7000”, а числото „10 000” – с „20 000”; б) в т. 3 след думата „които” се добавя „не са предварително третирани” и се поставя запетая; в) в т. 11 накрая се добавя „и/или в съдове за събиране на битови или масово разпространени отпадъци”; г) създават се т. 13, 14 и 15: и 15: „13. допуска смесване на опасни отпадъци от медицинската дейност с други опасни отпадъци, вещества и материали и възпрепятства последващата технология за обезвреждане и/или оползотворяване; 14. предава за депониране нетретирани опасни отпадъци от лечебните заведения; 15. третира отпадъци от лечебните заведения в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 24, ал. 4.”

Юридическо лице или едноличен търговец, което не прави месечни отчисления в банковата сметка по чл. 71а, ал. 1, в случаите, когато такава се изисква, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на невнесените по сметката парични средства. (6) Длъжностно лице, което не спази забраната по чл. 7, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв. (7) Наказва се с имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв. юридическо лице или едноличен търговец, който експлоатира депо за отпадъци без наличие на определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък съгласно чл. 71а.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР Няма. Подлагам на гласуване § 60, който става § 80. Моля, народните представители да гласуват.

МИХАЙЛОВА: Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители за § 74. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 74, който става § 94, и предлага следната редакция:

от Регламент 1013/2006 или за нарушаване на забраните по чл. 75 физическите лица се наказват с глоба от 5000 до 25 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.

а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. (3) За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 102 и 102а физическите лица се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.”

предложението. Има предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 87, който става § 106, и предлага следната редакция:

едноличен търговец или юридическо лице, което: 1. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори; 2. извършва продажба на портативни батерии и акумулатори, но не предоставя място за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори на територията, на която извършва продажбата; 3. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци; 4. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях; 5. събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо 5 на сто от общото количество събрани акумулатори; 6. не осигурява оползотворяването или предаването за оползотворяване на събраните от него батерии и акумулатори в законоустановения срок; 7. извършва обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори на части или материали от тях,

б) създават се т. 6-9: „6. съхранява и/или изхвърля отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на почвата; 7. третира, включително изгаря, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух; 8. смесва отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност и разтворители; 9. изхвърля отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 7000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 1. не представи информация за притежаваното за притежаваното от него оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили и терфенили; 2. не спази сроковете, поставени в плана за почистване и/или обезвреждането на притежаваното от него оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, утвърден със заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е разположено оборудването.”

в текста преди т. 1 числото „1500” се заменя с „3000”, а числото „5000” – с „10 000”; б) в т. 1 думите „излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак” се заменят с „опасните отпадъци от потока битови отпадъци, различни от тези по чл. 16, ал. 3, т. 11”; в) т. 3 се отменя; г) в т. 6 след думите „моторни масла” се добавя „върху общински имот”; д) в т. 7 думите „или когато не осигури най-малко едно място на 1000 жители” се заменят с „и акумулатори върху общински имоти на територията на общината”; д) създават се т. 8 и 9: не определи местата за разполагане на съдове, местата за разделно събиране и площадките за временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване върху общински имоти на територията на общината. 9. не организира изграждането на обект за третиране на отпадъци в сроковете, посочени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл. 28, ал. 1.”

създава се т. 7: „7. не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконен превоз на отпадъци, за временно спиране от движение на превоза или за премахване на други последици от нарушенията.”

Кмет на община, който не предприеме действията по чл. 17 или не предприеме в нормативно определения срок действията по подготовка, изграждане, закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото

Няма. Подлагам на гласуване § 78, който става § 98.

В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „чл. 104а” се добавя „104б и 104в” и се поставя запетая и след думите „чл. 116” се поставя запетая и се добавя „116а”.

този код може да включва предварително третиране преди обезвреждането, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, или разделяне преди подлагане на някоя от операциите с кодове D1 – D12.” б) В т. 17, буква „м” след думите „код – R 12”се създава изречение второ: „При отсъствие на друг подходящ код R, този код може да включва предварително третиране преди оползотворяването, като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някои от операциите с кодове R1 – R11.” в) В т. 23 думите „от един и същи вид в продължение на тригодишен период” се заличават. 2. Създава се § 1а: „§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на: 1. Директива 2006/12/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците. 2. Директива 2006/66/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО. Директива 2000/76/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците. 4. Директива 1999/31/ ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. 5. Директива 2002/96/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. 6. Директива 94/62/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки. 7. Директива 2004/12/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за изменение на Директива 94/62/ ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки. 8. Директива 2005/20/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на Директива 94/62/ ЕО относно опаковането и отпадъците от опаковки. 9. Директива 2000/53/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства. 10. Директива 75/439/ ЕО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно обезвреждането на отработени масла. 11. Директива 96/59/ ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили 12. Директива 2002/95/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. 13. Директива 86/278/ ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието. 14. Директива 91/689/ ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци. 15. Директива 78/176/ ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци от производството на титанов диоксид. 16. Директива 82/883/ ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис. 17. Директива 92/112/ ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис.” Няма. Подлагам на гласуване § 84, който става § 104.

МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 85, който е отразен систематично като § 117. Моля народните представители да обърнат внимание, че в текста на доклада е посочен § 116,

„§ 105. (1) Изискванията на чл. 71а не се прилагат за регионални или общински депа за отпадъци, за които към 1 януари 2011 г. остатъчният капацитет на депото е по-малък от 10 на сто от общия капацитет на депото, който е в експлоатация.

Няма. Подлагам на гласуване § 95а, който става § 111. Моля, гласувайте.

По § 87 има предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 87, който става § 106, и предлага следната редакция: „§ 106.

Започнатите към датата на влизане в сила на този закон процедури по издаване на разрешение за събиране и временно съхраняване на мястото на образуване или за транспортиране на опасни отпадъци се прекратяват служебно от компетентния орган, а размерът на заплатената такса се възстановява. (2) Издадените разрешения за извършване на дейности по транспортиране на опасни отпадъци запазват действието си до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на този закон.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР

По § 92 е постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма. Предложението е прието

Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, получили разрешение до влизането в сила на този закон, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 62б в тримесечен срок от влизането в сила на закона.” Моля народните представители да обърнат внимание, че в текста на доклада е посочено „чл. 62в”, но след направените от нас редакции вчера сега препратката е към „чл. 62б”. Трябва да се чете така.

По § 94 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 94 да отпадне.

Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 95а, който става § 111 със следната редакция:

Няма. Подлагам на гласуване § 95а, който става § 111. Моля, гласувайте.

По § 96 е постъпило предложение от народния представител Румен Такоров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 96, който става § 112,

В чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г” след думите „третиране на отпадъци” се добавя „и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”. 2. В чл. 178, ал. 3 се създава т. 5: „5. липса определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък, съгласно чл. 71а от Закона за управление на отпадъците”.” Има ли желание за изказване? Заповядайте. Вие коректно представихте текста и ситуацията по този параграф. Искам да поясня следното. Вносителят предлага този параграф за промяна в Закона за устройство на територията. Вие прочетохте текста, става дума след думите „третиране на отпадъци” по чл. 137, ал. 1, т. 2 да се добави „и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран”. Какво предлага Румен Такоров, за чието предложение Вие прочетохте коректно в становището на комисията, че то се подкрепя по принцип? Той предлага да се промени формата на текста – да бъде вместо един текст към съобщението, че се изменя този закон, да бъде структурирано в т. 1 и т. 2.

„Сроковете по ал. 2 не текат през времето, за което строежът е спрян по надлежния ред.” много по-универсален текст за много случаи, в които има разрешение, обектът е спрян по някакви причини и ако тече срокът, се загубват правата при положение, че е спряно изграждането по надлежен ред. Това е едно иначе уместно предложение, което, ако залата реши и ако комисията подкрепя

и затова казва, че приема неговото предложение – да, но ако го приема по същество, тя трябва да включи и т. 2, и онова, което е добавила комисията, и то е уместно, да стане т. 3. Нека председателят да поясни

Пояснение по предложението на господин Божинов. Само подчертавам това, че комисията по време на обсъжданията на заседанието на комисията на текста за второ четене взе решението, че подкрепя по принцип предложението на господин Такоров, а не като цялостна редакция на текста по посочения параграф. След което комисията предлага своя редакция, в която прибавя и тази т. 2, която която не е обект на предложението на господин Такоров. Но след дебати не прие т. 2 от предложението на господин Такоров – затова докладът е във вида, в който го представям сега с тези предложения. Ако има още коментари на колегите, моля – по дебата и по решенията.

Благодаря, господин председател. Към това, което обясни госпожа Михайлова, ще добавя, че при дебатите по този параграф беше установено, че т. 2 от предложението на господин Такоров няма никакво отношение към управлението на отпадъците.

да се приеме без становище на Министерството на регионалното развитие и съответната комисия. По тази причина ние приехме, че нямаме основание да приемем тази точка. Мисля, че и в момента не можем да направим това. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Много благодаря. Желания за други изказвания? Няма. Тъй като господин Румен Такоров не присъства, той не може да защити тук своите предложения. Комисията е направила своята редакция...

пленарната зала трябва да отхвърли предложението на Такоров, защото в частта си, в която се покрива с текста на вносителя, няма какво да го приемаме; а в частта, в която се различава, трябва да го отхвърлим, за да остане само текстът на комисията. Затова аз предлагам да подложите на гласуване предложението на Такоров. Очевидно е, че то ще отпадне и така е най-чисто да се реши този въпрос. Благодаря Ви, господин Божинов. Разбрах. Има направена процедура. В такъв случай подлагам на гласуване предложението на Румен Такоров в т. 2, което не се подкрепя от комисията.

не се подкрепя от комисията. Гласували 114 народни представители: за 29, против 81, въздържали се 4. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване

Гласували 116 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 14. Предложението е прието. комисията предлага да се създаде нов § 117 със следната редакция: Ще дам пояснение. Моля народните представители да обърнат внимание по-горе - § 100 стана § 116. Допусната е техническа грешка. Предложеният нов параграф е с номерация 117.

А сега, уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневния ред:

С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае господин Огнян Стоичков. Заповядайте. ДОКЛАДЧИК ОГНЯН

и мотивите към него На свое редовно заседание, проведено на 5 май 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Указ № 99 на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и мотивите към него. Председателят на комисията докладва на народните представители, че е постъпил Указ № 99 на Президента на Република Българи за връщане за ново обсъждане на Закона за развитието на академичния състав като се оспорват част от неговите разпоредби. Народните представители бяха запознати с мотивите на президента и с писмените становища, постъпили от различни заинтересовани страни, висши училища и юридически лица с нестопанска цел. В проведената дискусия становище изрази министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, както и поканените представители на академичната общност: акад. Александър Попов

Стилиян Георгиев и Христо Лафчиев – Движение на младите учени. От народните представители се изказаха Лютви Местан, Ивелин Николов, Алиосман Имамов, Валентина Богданова, Веселин Методиев, Галина Банковска, Георги Колев и Огнян Стоичков. По време на дискусията народните представители и останалите участници в нея изразиха различни становища и позиции по отношение на оспорените разпоредби. Мотивите на президента бяха подкрепени от част от членовете на комисията, от Съюза на учените в България, от Българската академия на науките и от младите учени. Според тях законът трябва да се съобразява с факта, че България принадлежи към така наречената континентална система, в която основните средства за наука и за висше образование се дават от държавата. По тази причина държавата трябва да постави изисквания и критерии, които да бъдат определени в закона. Бе изказано и противното мнение, че държавният контрол е прекален и трябва да се прехвърли на Националната агенция за оценяване и акредитация. Посочени бяха някои слабости на закона – липса на ясни национални критерии за развитието на академичния състав, каквото е и наименованието на закона, липса на гаранции за обективност на журитата, концентрацията на власт и прекомерен контрол в лицето на министъра, липса на възможности за служебна защита, прехвърляне на регулации на ниво правилници, които би трябвало да са в закона. По време на обсъждането беше посочено, че направените в мотивите на президента твърдения са неоснователни със следните доводи: При обсъждане на твърдението, че чл. 30 и чл. 33 противоречат на прокламираното в чл. 53, ал. 6, изречение 2 от Конституцията задължение на държавата да упражнява контрол върху всички видове и степени училища, следва да се има предвид, че с оспорваните разпоредби се установяват допълнителни възможности за контрол от органите на изпълнителната власт в съответствие с конституционно установеното задължение на държавата да упражнява контрол върху всички видове и степени училища. Тази допълнителна възможност за контрол не изключва контролните правомощия, установени в специалните закони, уреждащи дейността на висшите училища, нито пък е пречка за осъществяване на контрол за законност от страна на органите на съдебната власт

125, ал. 1 от Конституцията на Република България, тъй като с тази разпоредба се изключват от съдебен контрол решенията на Арбитражния съвет. Подчертава се, че съдебният контрол върху административните актове е „конститутивен елемент на правовата държава”. Тези доводи са неотносими, тъй като Арбитражният съвет не е административен орган. Арбитражният съвет е второ научно жури, излъчено от научната общност за конкретен случай, а не постоянно действащ административен орган, който издава административни актове в кръга на своята компетентност. В това второ научно жури засегнатата страна има право да излъчи свой представител и при несъгласие с решението на първото жури има повторна възможност за разглеждане. Сега действащият Закон за научните степени и научните звания в чл. 27а също изключва съдебния контрол върху решенията на Президиума на ВАК по чл. 25, ал. 3 и чл. 27, ал. 3 от Закона за научните степени и научните звания. Те са окончателни, не могат да се преразглеждат и не подлежат на съдебен контрол, при положение че ВАК е действала като административен орган. Арбитражният съвет не издава административни актове, с които се създават или отнемат права и задължения, следователно няма надлежен предмет на обжалване пред Административния съд. Научното жури, след като получи решението на Арбитражния съвет, издава акт, в който се съобразява или не се съобразява с решението на Арбитражния съвет. Този акт на журито или потвърдителното решение на Арбитражния съвет се утвърждава със заповед на ректора. Съгласно чл. 38 от Закона за висшето образование тази заповед подлежи на съдебен контрол по Административнопроцесуалния кодекс. Това всъщност мотивира приетата разпоредба решенията на Арбитражния съвет да не подлежат на съдебен контрол. Не е основателен мотивът на президента, че липсва каквато и да е уредба относно начина на формиране на националната листа на членове на журита и арбитри по § 11.

Директива 2005/36/ ЕО за признаване на професионални квалификации, на която се позовава президентът при оспорване на разпоредбата на чл. 5, ал. 3, не регламентира обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности. Тя е реципирана в Закона за признаване на професионалните квалификации от 2008 г. Относно оспорването на разпоредбата на чл. 15, ал. 2, изречение 1, бе посочено, че думата „само” не се съдържа в законовия текст и смисълът на визираната правна норма не е ограничаване на правото да се полага допълнителен труд въз основа на външно съвместителство по силата на чл. 111 от Кодекса на труда. Използването на понятието „основен трудов договор” е с оглед правна симетрия с кореспондиращия Закон за висшето образование - тук е допусната техническа грешка - чл. 77, ал. 3 от ЗВО, съгласно който член на академичния състав съгласно който член на академичния състав на основен трудов договор може да участва в акредитацията на не повече от две висши училища. С горепосочената разпоредба на Закона за развитие на академичния състав в Република България тази възможност е ограничена само до акредитацията на едно висше училище. Действително за заемането на академични длъжности във висшите училища и научните организации законодателят е предвидил различни основания за възникване на трудово правоотношение, а именно: трудов договор, конкурс и избор. Представителите на синдикатите подкрепиха тези текстове от закона, като посочиха, че честа практика е преподаватели да работят на няколко основни трудови договора, а това натоварване влияе на качеството на преподаване. В мотивите на президента се оспорва и разпоредбата по чл. 35, ал. 1, т. 2, за отнемане на научна степен и освобождаване от академична длъжност заради извършено от трето лице престъпление. Тази разпоредба визира хипотезата на извършено престъпление от това лице във връзка с дадено становище в качеството му на член на научно жури. В тази връзка съдът вече се е произнесъл с осъдителна присъда за причинно-следствена връзка между проведената процедура и волеизявлението на съответния член на журито. По отношение на твърдението, че не е ясно дали предвидените делегации се отнасят до цялата материя или до отделни нейни части следва да се отбележи, че разпоредбата на § 9, ал. 2, която овластява Министерския съвет да издаде правилник за прилагане на закона, изрично определя предмета на уредба на правилника. Във връзка с изказаното по време на дискусията съображение, че правилникът може да противоречи на закона и да се злоупотреби с волята на законодателя бе припомнено, че и към сега действащия Закон за научните степени и звания е издаден правилник за неговото прилагане. Именно в този правилник се детайлизират законодателните решения и в случая единните държавни изисквания. Ако единните държавни изисквания противоречат на принципите в чл. 1, ал. 2, от Закона за развитие на академичния състав ще са налице основания за последваща отмяна и съдебен контрол. мотивите на президента се твърди, че с § 2 от Допълнителните разпоредби се давала възможност да се изключи прилагането на норми от закона, които уреждат броя на членове на журито чрез разпоредби в правилниците на висшите училища. Президентът не подкрепя становището на народния представител Янаки Стоилов, което становище комисията подкрепи. Неговото предложение бе включено в оспорваната разпоредба, а именно че в правилниците висшите училища могат да приемат и по-голям, нечетен брой в състава на своите научни журита при запазване на съотношенията за външни, вътрешни и хабилитирани членове на журитата. Неоснователно е и оспорването на чл. 13, ал. 1, на основанието, че не са предвидени нито условия, нито ред, а само състав на жури при защита на дисертационен труд. Условията и редът са уредени в следващата ал. 2 на чл. 13 от закона. Относно твърдението, че в чл. 30, ал. 3, изречение второ, е налице празнота и поради това неяснота относно информацията, която се публикува в „Държавен „Държавен вестник”, следва да се отбележи, че информацията, която се публикува в „Държавен вестник”, е уредена единствено в чл.3, ал. 1, от закона. Оспорена е нормата на чл. 30, като е посочено, че 5 не е уредено кои органи извършват проверката – дали това са длъжностни лица в Министерството на образованието, младежта и науката или други лица. След като министърът упражнява функция на контрол, съответно длъжностни лица от това министерство изпълняват възложените им от него дейности по осъществяване Относно оспорването на чл. 34, ал. 4, съгласно която Арбитражният съвет може да потвърди и отмени решение на висшето училище, но не е ясно за кои решения става въпрос, следва да се има предвид, че по смисъла на чл. 32, ал. 1,

фактически състав, която, както бе отбелязано, подлежи на съдебен контрол. Оспорването на чл.17 относно назначаването на длъжността „асистент” и липса на конкурсно начало не може да бъде подкрепено, тъй като само при заемане на тази академична длъжност не се изисква придобита научна степен. В този смисъл заемането на академична длъжност „асистент” е изключение от правилото и то за определен срок, в който асистентът следва да защити научна степен. Затова и трудовото правоотношение в посочената хипотеза по изключение е за определен срок от време, а трудовият договор е срочен. Оспорените разпоредби на чл. 18, ал. 1, чл. 24, ал. 1, и чл. 29, ал. 1, наистина поставят еднакво изискване за заемане на академични длъжности на наличието на научната степен „доктор”, но е неправилно твърдението, че това изискване е единствено. То е единствено само за длъжността „главен асистент”. За длъжността „доцент” и „професор” се изискват допълнителни научни трудове и други, създадени след защита на докторската дисертация